Доклада, ще прочета как се прави избор на председател на Комисията за финансов надзор от Народното събрание: „1. събрание: „1. Заседанието се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание, с Решение на Народното събрание. На заседанието присъстват предложените кандидати. 2. Народното събрание изслушва в резюме внесения доклад на Комисията по бюджет и финанси. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя по две минути.

Ако има няколко кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. „за“. 7. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двама кандидати, получили най-много гласове „за“. 8. Ако и при повторно гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.“

„ДОКЛАД относно изслушване на предложения кандидат Бойко Атанасов Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор На открито заседание, проведено на 13 март 2019 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по бюджет и финанси проведе изслушване на предложения кандидат за председател на Комисията за финансов надзор по реда на Раздел IV от приетите Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-нататък „Процедурни правила”. Председателят на Комисията по бюджет и финанси госпожа Менда Стоянова отбеляза, че видно от представените от Бойко Атанасов документи,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

че при извършената проверка, към настоящия момент за господин Бойко Атанасов не са открити документи, установяващи принадлежност, съгласно разпоредбите на чл. 25 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Кандидатурата на господин Бойко Атанасов, предложена от група народни представители, беше представена от народния представител Николай Александров. Той подробно запозна Комисията по бюджет и финанси с неговото образование и 20-годишен професионален опит в сферата на публичните финанси. заключение съгласно Процедурните правила отбеляза, че господин Бойко Атанасов притежава необходимото образование, професионален опит и публична репутация да заеме длъжността председател на Комисията за финансов надзор и изрази увереност, че той ще допринесе за по нататъшното развитие и продължаване на политиката на укрепване на регулаторния орган. След представянето на кандидатурата му господин Атанасов запозна народните представители с неговата концепция за дейността на Комисията за финансов надзор. В началото на изложението си той очерта основните цели пред регулаторния орган, а именно: - създаване на стабилен екип от професионалисти; изграждане на прозрачна и навременна комуникация с обществото; - осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от Комисията – капиталовите пазари, застраховането и пенсионните фондове. Според него, за да се постигнат така посочените цели, Комисията за финансов надзор следва да се развива в следните основни насоки: 1. Управление на позиционирането и репутацията на Комисията за финансов надзор като стабилен, обективен и независим регулаторен орган в обществото чрез създаване на среда за активен диалог с поднадзорните лица, бизнеса и гражданите. Провеждане на редовни срещи, семинари за придобиване на директно впечатление за проблемите, които срещат поднадзорните лица по отношение на подготвяните промени в законовата и подзаконовата нормативна база, както и какви са очакванията им към Комисията. Създаване на прозрачност в действията на Комисията чрез предоставяне на максимално подробна, точна и навременна информация, като ще се търси диалогичност на всички нива. Господин Атанасов увери народните представители, че Комисията за финансов надзор има реалната възможност в сферата на управление на репутацията и комуникационните потоци да информира потребителите в България за качеството на предлаганите услуги и продукти в инвестиционния, застрахователния и пенсионния сектор. Той подчерта, че неговата визия е да осъществява превенция чрез активна регулация, а не реакция в кризисни ситуации. 2. Активиране на всички възможни мерки и механизми за създаване на предвидима регулаторна дейност и превантивен контрол, като основният фокус ще бъде върху риск базиран надзор и осъществяване на координиран надзор в ситуации, където са включени и други институции. Господин Атанасов подчерта, че в краткосрочен план се предвижда изготвянето на нов Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, който да бъде съобразен с пряко приложимото европейско законодателство

Намаляване на административната тежест, посредством оптимизация на бизнес процесите и дигитализация, в резултат на което Комисията ще предоставя бързи и качествени услуги в регулаторната дейност и ще се постигне по-голяма прозрачност в осъществявания от нея надзор. Административната тежест следва да се намали както чрез анализ на добрите международни практики в процеса на дигитализация и сериозно анализиране на всяко предложение от Комисията или от поднадзорните лица за нова регулация, така и чрез стимулиране на електронното подаване на информацията. 4. Защита на обществения интерес, застрахованите и застраховащите лица. В тази връзка господин Атанасов подчерта, че от изключително важно значение е да се преодолеят последиците от фалита на кипърския застраховател „Олимпик“ и да се засили мониторинга над Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и да се заздравят компенсационните механизми в българската застрахователна система. 5. Създаване на силен, мотивиран и с най-високо ниво на експертиза екип. Господин Атанасов подчерта, че към настоящия момент в Комисията за финансов надзор работят хора със сериозна експертиза и желание за развитие. Целта е в краткосрочен план да се повиши мотивацията и креативността им по отношение на прилагането на стратегията за прозрачна комуникация с гражданите и поднадзорните лица и за партньорско отношение към институциите в България. Той изрази увереност, че екипът на Комисията за финансов надзор може да реализира ефективни за обществото проекти за повишаване на финансовата грамотност чрез създаване на образователни програми, разяснителни кампании за потребителите на финансови услуги и организиране на семинари за различните целеви групи. В заключение господин Атанасов подчерта, че под негово ръководство Комисията за финансов надзор ще продължи да предприема последователни действия и да усъвършенства своите във връзка с осъществяването на ефективен риск базиран надзор върху небанковия финансов сектор, което е свързано с ранна идентификация на рисковете и е основна предпоставка за стабилни финансови пазари. Съгласно т. 5, от Раздел IV от Процедурните правила народният представител Менда Стоянова заяви изключителната си подкрепа за кандидатурата на господин Бойко Атанасов, като подчерта неговите професионални и управленски качества, известни ѝ още по време на работата ѝ в данъчната администрация. Тя изрази задоволство, че в концепцията му за дейността на Комисията за финансов надзор акцент се поставя върху комуникацията с потребителите на финансови услуги, както и върху изграждането на информационна система на администрацията, която се е забавила твърде много във времето. От своя страна господин Атанасов благодари за подкрепата и информира народните представители, че е стартирала процедурата за изграждане на единна информационна система в Комисията за финансов надзор, като към настоящия момент се разглеждат представените оферти. Според него една модерна информационна система е в основата на една модерна администрация. Съгласно т. 6, от Раздел IV от Процедурните правила госпожа Менда Стоянова информира народните представители, че не са постъпили становища и въпроси от лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по отношение на кандидатурата на господин Бойко Комисията по бюджет и финанси установи, че предложеният кандидат отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността председател на Комисията за финансов надзор. Натрупаният експертен, административен и управленски опит от предложения кандидат, както и придобитите от него квалификации, са положителни предпоставки за осъществяването на компетентно и отговорно управление на Комисията за финансов надзор. Въз основа на проведеното изслушване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на Раздел V от Процедурните правила предложената кандидатура на Бойко Атанасов Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор, за което прилага към настоящия доклад: Проект! РЕШЕНИЕ за избиране

Избира Бойко Атанасов Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. От вносителите – заповядайте, господин Александров, да ни представите кандидатурата на господин Атанасов

Ви кандидатурата на господин Бойко Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор. Господин Атанасов притежава магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство. Участвал е в редица специализации в България и в чужбина. Професионалното развитие на господин Атанасов преминава почти изцяло в сферата на публичните финанси, по-конкретно в приходната администрация на Република България. През 1996 г. започва трудовата си дейност като данъчен инспектор в Главно управление на

Териториална дирекция на НАП – София – град, като от 2013 г. до 2017 г. е изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. В този четиригодишен период господин Атанасов развива Агенцията в посока към интегриране на електронно управление, въвежда редица оптимизации на работните процеси, създава програми за управление на човешките ресурси и повишава мотивацията на служителите в сферата на държавната администрация. По време на неговото управление Националната агенция по приходите се утвърждава като една от водещите приходни администрации в Европа, като повишава доброволното изпълнение на задълженията до 83,5% и постига ежегоден ръст от над 12% на събираемостта. През 2017 г. господин Атанасов заема длъжността заместник-министър на финансите с основни ресори: Националната агенция по приходите и Агенция „Митници“. В продължение на над 20 годишното си професионално развитие господин Атанасов придобива изключително ценен управленски опит, който го отличава като лидер със стратегическо мислене и като експерт с отлични познания в областта на данъчното и финансовото законодателство. През последната една година Бойко Атанасов заема длъжността „заместник-председател“ на Комисията за финансов надзор, ръководещ управлението за надзор на инвестиционната дейност, като основно налага своя ръководен стил. С оглед на гореизложеното считам, че господин Атанасов притежава всички необходими образования, професионален опит и публична репутация да заеме длъжността „председател“ на Комисията за финансов надзор. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Александров. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Проекта за решение за избиране на председател на Комисията за финансов надзор господин Бойко Атанасов. Гласували

Това, което мога да заявя, е, че ще нося пълна отговорност по осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица, които се регулират от Комисията. Слизайки от тази трибуна, аз ще депозирам намерението си за прекратяване предсрочно на мандата ми като заместник-председател на Комисията. Още един път Ви благодаря за гласуваното отношение и вярвайте – оценявам доверието, което ми давате. Предстои ни много работа и вярвам, че ще бъде в среда на колегиалност и активен диалог с бизнеса и институциите. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Атанасов. Оставката на господин Атанасов вече е депозирана, така че, колеги, процедурата, която следва оттук нататък

Предлагам да бъде включена в седмичната програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка – Прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и полагане на клетва от новоизбрания председател на Комисията за финансов надзор.

Атанасов: „Уважаема госпожо Председател, във връзка с избирането ми за председател на Комисията за финансов надзор и на основание чл. 6, ал. 2, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор подавам оставка като заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност. Моля същата да бъде разгледана и приета от Народното събрание.“ Изказвания, колеги? Не виждам желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване прекратяването на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. Гласували

Моля, повтаряйте след мен. „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, да се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнение на задълженията, възложени ми от Закона.

„ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 954-01-12, внесен от Емил Димитров Симеонов и група народни представители на 28 февруари 2019 г. На свое заседание, проведено на 13 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 954-01-12, внесен от Емил Димитров Симеонов и група народни представители на 28 февруари 2019 г. На заседанието присъстваха: от Висшия съдебен съвет – господин Боян Магдалинчев – представляващ; от Върховния от Върховния касационен съд – съдия Борислав Белазелков, председател на Четвърто гражданско отделение, Гражданска колегия, и съдия Галина Тонева от Наказателната колегия на Върховния касационен съд; и от Камарата на вещите лица в България – господин Александър Димитров. От името на вносителите Законопроектът беше представен от господин Димитров, който посочи, че с него се цели при взимане на решение от колективния орган, за което е необходимо квалифицирано мнозинство, при липса на такова да се приема, че е налице решение за отхвърляне. Предлаганото изменение би довело до приемане на решение по същество на конкретния въпрос от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, което да подлежи на съдебен контрол за законосъобразност пред С цел постигане на бързина и кадрова обезпеченост по отношение на решенията, които съответната колегия или Пленума на ВСС взима, се предлага създаване на едноинстанционност на производствата, с изключение на дисциплинарните производства. Въвеждат се изменения, свързани със статута на Инспектората към Висшия съдебен съвет. В съответствие с чл. 132а, ал. 10 от Конституцията се предлага при освобождаване на основание чл. 48, ал. 1 от Закона за съдебната власт на главния инспектор или на инспектор, Народното събрание да избира нов главен инспектор с нов мандат по чл. 132а, ал. 2 от Конституцията, съответно инспектор с нов мандат по чл. 132а, ал. 3 от Конституцията. Господин Димитров отбеляза, че по този начин ще се осигури последователност и приемственост в работата на този орган, както и неговото ефективно функциониране. С друга част от измененията се цели законодателно уреждане на практиката в съдилищата, организацията на работа на съда да бъде уеднаквена с оглед актовете, които се издават от административния ръководител на съответния съд. С оглед създаване на яснота и сигурност по отношение на точния момент на встъпване в длъжност на новоизбран административен ръководител се прецизира разпоредбата на чл. 167, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Господин Димитров посочи, че се цели постигане на процесуална икономия в случаите, когато атестираният магистрат възрази срещу изготвената комплексна оценка и даване възможност на съответната колегия да приеме директно комплексна оценка от атестирането, без да се налага винаги връщането на преписката на съответната Комисия по атестирането и конкурсите. По отношение на дисциплинарните производства се въвежда правомощието съответната колегия на Висшия съдебен съвет при решение за налагане на по-леко дисциплинарно наказание от предложеното да може сама да наложи и наказанието „забележка“. въведеното изменение се ускорява процедурата за завършване на дисциплинарното производство пред кадровия орган и се препятства възможността за изтичане на сроковете. Предлага се правилниците по чл. 342 ал. 1 от Закона за съдебната власт да съдържат и разпоредби за условия и ред за понижаване на ранга на съдебни служители, за които са налице данни за трайно влошаване на качеството на работата. В Заключителните разпоредби се предвижда довършване по досегашния ред на конкурсните процедури, започнали до влизане в сила на Закона. Господин Магдалинчев посочи, че няма да изрази становище по Законопроекта, тъй като се изчаква решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по него. Госпожа Тонева отбеляза, че участва в работна група към Министерството на правосъдието, в която се обсъждат бъдещи промени в Закона за съдебната власт. Представителят на Камарата на вещите лица направи искане за изменение на чл. 340а, ал. 2, т. 6 от Закона за съдебната власт, като съдебният служител, извършващ дейност и като вещо лице към съда и прокуратурата, да не се счита за лице, упражняващо свободна професия по смисъла на Закона. В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев и Данаил Кирилов, които изразиха подкрепата си за Законопроекта. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно с 14 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 954-01-12, внесен от Емил Димитров Симеонов

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 954-01-12, внесен от Емил Димитров

Мустафа Карадайъ и група народни представители на 6 март 2019 г. Доклада на Комисията по правни въпроси ще ни изчете госпожа Атанасова. Заповядайте.

На свое заседание, проведено на 13 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Цветан Цветанов Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители. На заседанието присъства от Министерството на външните работи: господин Васил Дурев – юрисконсулт в дирекция „Правна“. От името на вносителите Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-8, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители, беше представен от господин Кирилов, който посочи, че с него се цели да се възстанови правното действие на нормите относно отчитането на преференциите във всички видове избори по Изборния кодекс преди тяхната промяна на 14 февруари 2019 г. в приетия на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 853-03-91 от 19 декември 2018 г. Господин Хамид Хамид представи мотивите на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-14, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители. Той посочи, че със Законопроекта се цели да се отменят правилата за образуване на избирателни секции извън страната и се предлага въвеждането на видеонаблюдение във всяка секционна избирателна комисия през целия изборен ден. Законопроектът предлага промени относно изискванията за уседналост при провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България, както и за общински съветници и кметове. Въвежда се възможността за използването на майчин език по време на предизборната кампания, като господин Хамид отбеляза, че в случаите, когато кампанията се води на чужд език, се осигурява превод на български език. В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов и Христиан Митев. Господин Митев посочи, че няма да подкрепи Законопроекта, предложен от Мустафа Карадайъ като мотивите са обусловени от чл. 82, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Той отбеляза, че относно Законопроекта, предложен от Цветан Цветанов и група народни представители, няма единна позиция в парламентарната група на „Обединени патриоти“, като Политическа партия Политическа партия ВМРО подкрепят Проекта на закон, а Политическа партия НФСБ ще се въздържи от подкрепа поради изключително ниския праг на преференции при избори за общински съветници и кметове. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-14, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 6 март 2019 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Атанасова. Колеги, едно процедурно предложение по другата точка, която беше преди това. Гласували сме оставката на господин Бойко Атанасов, но трябва да гласуваме и Решение за служебен проект за предсрочно прекратяване на мандата. Пропускът е мой. Ще Ви го изчета и процедурата ми е да го подложим на гласуване: „РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване на мандата на заместник председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ Народното събрание на основание чл. 84, т. 8, чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор РЕШИ: Прекратява предсрочно мандата на Бойко Атанасов Атанасов като заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“.“ Моля, режим на гласуване. Изчистваме процедурата. По принцип оставката е гласувана, но

против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Сега продължаваме с разискванията по двата внесени законопроекта относно изменение и допълнение на Изборния кодекс. Имате думата за изказвания, колеги. Прощавайте, днес нещо съм разсеяна. Представяне на вносител – господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Искам да представя от името на вносителите на Вашето внимание Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-8, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 18 февруари 2019 г. Уважаеми народни представители, всички сте уведомени и знаете за изявленията за тази наша законодателна инициатива още в деня 18 февруари. Знаете, че с този законопроект ние предложихме възстановяване на режима на преференциите в границите и с пределите такива, каквито бяха до приемане на измененията и допълненията в Изборния кодекс на второ четене от Народното събрание на 14 февруари 2019 г. С този законопроект Изпълнителната комисия на Политическа партия ГЕРБ взе решение да удовлетвори обществените реакции, които се получиха в закъснелия обществен дебат по повод на преференциалното гласуване, и респективно по тази причина внесохме тези изменения. Много се говореше в публичното пространство, че тези изменения се внасят преждевременно, че не могат да се внасят такива изменения, при положение че не е приключила последната фаза от законодателния процес – промулгацията. Тоест издаването на указ на президента на републиката за налагане на отлагателно вето или издаването на указ за обнародване на приетия на второ четене акт.

върнат за повторно обсъждане Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 14 февруари. Съответно след дебат Народното събрание потвърди волята си по отношение на промените, които са осъществени в Изборния кодекс, с уговорката, с изключението, че във връзка с преференциалното гласуване вече е внесен Законопроект. Това е Законопроектът, който обсъждаме сега и е на Вашето внимание. Коментираше се в контекста на това разположение на времето така наречената огледална техника. За да няма спекулации и манипулации в тази връзка, обяснявам, че в Законопроекта правно-техническото решение по този въпрос е следното: предлага се отмяна на нормата, която съдържа режим на преференцията, без значение какъв е нейният размер съобразно действащото право, и се създава норма със сигнатура допълнително „а“ към нея, която въвежда всъщност режима на преференциалното гласуване – такъв, какъвто обществото ни твърди, че желае, и такъв, какъвто ние приехме да бъде, тоест с по-ниския праг. Така например предложили сме отмяна на чл. 298 и едновременно с това създаване на чл. 298а, отмяна на чл. 386 и създаване на чл. 386а, отмяна на чл. 454 и създаване на нов чл. 454а. Това е логиката на предложените изменения и, пак повтарям, от съдържателна страна иде реч за възстановяване на преференциалния праг – такъв, какъвто е бил до измененията, гласувани на второ четене от Народното събрание на 14 февруари 2019 г. Няма да влизам по същество в режима на преференциалното гласуване. Многократно сме излагали пред Вас сравнително-правна характеристика и данни за преференциалните прагове в европейски държави. Коментирали сме практиката в Австрия, Белгия, Малта, Ирландия, заедно със Словения, Холандия, Словакия, Хърватия и Швеция по отношение на това, че в тези избирателни системи преференциалният праг е равен на цената, на стойността на един мандат за съответния избор. Междувременно получихме и становища от професори по избирателно право, които коментират варианти във връзка с преференциите – както по отношение на пропорцията, така и по отношение на основата, на базата, върху която се отнася тази пропорция. Препоръчват се и модели, свързани с това – базата да бъде установена на основа всички действителни гласове. Както и да е! Народните представители от Политическа партия ГЕРБ изразяваме и не се изменяме по никакъв начин, потвърждаваме волята потвърждаваме волята си в този законопроект за възстановяване на преференциалните прагове – такива, каквито бяха, за добро или за лошо. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Господин Хамид, заповядайте, имате думата да изразите становище като вносител по втория законопроект. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, представям на Вашето внимание Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от парламентарната група на „Движението за права и свободи“. Уважаеми колеги, в нашия законопроект правим предложение за премахване на група ограничения в Изборния кодекс, за които смятаме, че сериозно накърняват, а някои от тях лишават от права българските граждани. Това не е мнение само на „Движението за права и свободи“. Това е мнението на Венецианската комисия, това е мнението на Европейския парламент, на ограничените мисии за наблюдение на ОСС, на мисиите на Съвета на Европа, а някои от текстовете са залегнали и в доклада на докладчиците на Съвета на Европа за напредъка на България в постмониторинговия механизъм. Накратко ще ви запозная с всяко от тях. Стана въпрос в Доклада на Правната комисия за позволяване на агитация на майчин език. Текстът не е съвсем коректно залегнал в Доклада. Нашето предложение е е да отпадне забраната за агитация на език, различен от българския, като в тези случаи сме записали „осигуряване на превод на официалния български език“. Това предложение не го внасяме за първи път и ще продължим да го внасяме, защото смятаме, че по този начин се дискриминират голяма група български граждани, нещо повече, дискриминират се голяма част от европейските политици, които ни идват на гости по време на кампаниите и които за наше огромно съжаление още не са научили български език. Визирам и господин Вебер, който учи, но още не е научил български език, и господин Ханс Ван Бален – почти го е научил, но съвсем малко го знае. Само ПЕС могат да се похвалят с европейски лидер, който знае български език, но това си е техен проблем. Колеги, трябва да бъде премахнат, защото той противоречи както на всички европейски принципи, така и на българската Конституцията. Смятаме този текст за противоконституционен. В предходни предизборни кампании по този текст имаше 15 или 16 актове за установяване на административни нарушения и бяха наложени наказателни постановления само за едно „Здравейте“ – „Селям“ на майчин език. Разбира се, българският съд отмени всички наказателни постановления, които противоречат на закона. Виждате, че и българският съд мисли този текст за дискриминационен. Следващата група от предложения са за премахване на така наречената уседналост за европейски и за местни избори. Казвам „така наречена уседналост“, защото, докато уседналостта като принцип в изборното законодателство урежда къде едно лице не може да гласува и къде същото може да гласува, то в нашия случай казваме къде едно лице не може да гласува, без да му даваме възможност да гласува на друго място.

Откривам разискванията по внесените законопроекти. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания.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

са в съответствие с Конституцията на Република България и нашият апел е да подкрепим тези текстове в опита си да направим така, че Изборният кодекс да съответства на Конституцията на Република България. Освен това, колеги, същите тези текстове ние сме ги съобразили и с различни резолюции на Европейския парламент – например от 2015 г., от 2018 г. Вчера предложихме тези резолюции да бъдат част и от работната програма на Народното събрание. Независимо че вчера те не бяха подложени на гласуване, все пак тези резолюции са приети от Европейския парламент и са факт. Ние сме се съобразили и с тях става въпрос за възможността за гласуване на европейските граждани, които живеят в трети страни, извън Европейския съюз. От тази гледна точка съм убеден, че народните представители, Народното събрание разбират своята отговорност и ще бъдат на висотата на народни представители, на висотата на Народното събрание, за да можем да гласуваме тези текстове, както е предвидено в Конституцията – всеки български гражданин да има възможността да избира и да бъде избиран, а не с някакви технически въпроси, например адресни регистрации, да се отнема изобщо правото на гласуване на българските граждани. Нещо повече. Ние имаме предвид и Директива 109 на Европейския съюз, където е предвидено, че „граждани на Европейския съюз, които живеят в други държави от Европейския съюз, независимо че не са граждани на държавата, в която живеят, имат правото да избират и да бъдат избирани в органите на местното самоуправление, както и в Европейския парламент“. От тази гледна точка трябва да отпадне тези граждани на Европейския съюз, които не са български граждани, да могат да водят една активна кампания, за да бъдат избирани, а други – да имат възможността да направят информиран избор. Убеден съм, че тези текстове ние ще ги гласуваме в Народното събрание и ще ги приемем. Безспорно едно от нашите предложения, колеги, е във връзка с предишния дебат по Изборния кодекс, несъстоял се дебат по време на разглеждане на Изборния кодекс, тук, в тази зала. Става въпрос да се проведе един истински, сериозен и отговорен дебат – какъв да бъде прагът на преференциите, а не с фалшиви новини да се произвеждат внушения, че едва ли не сме направили предложение изобщо да отпаднат преференциите. Така или иначе, по време на разглеждането на този въпрос предишния път този дебат не се състоя. Нашият призив е в Народното събрание да проведем един много сериозен, задълбочен, истински дебат, включително в сравнение с другите държави-членки на Европейския съюз, и да преценим кой е най-справедливият праг за преференциите. Имаме и други предложения в нашия проект, така че призовавам да гласуваме и двата проекта

Благодаря Ви, господин Председател. Съжалявам, че няма активност в залата, защото изкривеният и измислен дебат извън залата по Изборния кодекс трябва да получи своя отговор с истински дебат тук, в залата, почитаеми колеги. Аз така и не мога да си отговоря на въпроса, а и никой не става да отговори от вносителите – какво общо има с правата, дадени от Конституцията – да избираш и да бъдеш избиран? Проглушиха ни ушите, че повишаването на прага за преференция е отнемане на граждански права. Второто, което изобщо не мога да си го обясня, колеги, ако някой знае, нека да стане да ми го обясни, ще бъда благодарен – какво общо има правото да избираш български представители в Европейския парламент с това къде си живял последните три месеца? В европейска страна или извън европейска страна? Това как влияе на избора? Какво общо има това, та въвеждаме тази забрана? Поне формално ми кажете – какво общо Да оставим настрана всичко онова, което казаха господин Карадайъ и господин Хамид, което сме казвали и друг път в дебата. Единственото, за което съжалявам, е, че БСП ги няма тук, за да видим отново лицемерието им по тази тема, но те няма да закъснеят да ни го съобщят Прави ми впечатление обаче, че последният един месец по дебата по Изборния кодекс от там има гробна тишина по този въпрос, все едно няма такъв въпрос. Не им подражавайте, колеги! Има такъв въпрос и ако Вие сте против, дайте да обсъдим защо. Окей, националистите ги разбирам, не ги оправдавам, но ги разбирам – те са против българските граждани, които живеят в Република Турция. Казват го открито, това е тяхна идеология – да мразят. Ама Вас не Ви разбирам! Все пак гласуваме за Европейски парламент, все пак тук става въпрос за граждани за европейско развитие на България. Нищо, че имате коалиционни партньори, които мразят. Не трябва ли да се съобразим с решенията на Венецианската комисия, на Европейския парламент и така нататък? Искам да Ви уверя, че за „Движението за права и свободи“ няма към този момент, а и в следващите моменти няма някаква тежка електорална полза, ако разрешим на българските граждани, които са извън Европейския съюз, да гласуват за евродепутати. Въпросът е принципен, разбирате ли? Не може да сме европейци, когато става въпрос за евросубсидии и когато става въпрос за НАТО и Европейския съюз, за ценностите, а когато става въпрос за конституционните права на българските граждани, да не сме европейци. Господин Цветанов, обръщам се към Вас – призовавам ГЕРБ да участва в дебата. Призоваваме Ви да подкрепите нашия законопроект на първо четене, така както подкрепихте на първо четене и Законопроекта на Вашите партньори за вероизповеданията. Да направим общ законопроект за второ четене – тогава го отхвърлете, ако искате, с аргументи. Станете и кажете: „Ние не искаме българските граждани, които са извън Европейския съюз, по тези и тези причини да гласуват.“ Второ, за майчиния език. Какво толкова има да кажеш две думи на майчин език в превод? Какво се случва с официалния български език? Накърнява се националното достойнство ли? Националната чест ли? Ами онзи ден президентът говори на английски език в официален разговор с представител на една голяма организация и това не е първият случай. И други наши представители говорят на английски, на френски в официални делегации – не на български с превод, а на другия език. Е добре, значи за едните може, за другите – не може?! Колеги, аз не знам турски език, но си позволих на един митинг да поздравя със „здравейте“ на майчиния език хората, които са ми избиратели и бях глобен за това. Е добре, това не е ли парадокс? В Конституцията е ясно казано, че българският език е официалният, никой не отрича това. На всеки митинг, на всяко събрание се говори на официалния български език и ако се кажат пет изречения на майчин език, или на английски, или на френски, има преводач, който веднага ги превежда. Не виждам как ми се накърнява на мен националното достойнство като българин. Значи това е комплексарщина, колеги! Това не е национално достойнство! Това е абсолютно незачитане на правата на други хора! Дебатът е много сериозен и аз призовавам специално колегите от ГЕРБ да подходят сериозно по темата. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

съждения, които от години казваме и считаме, че сме прави за това, че наистина няма възможност други държави да влияят върху вота на български граждани. Ние не сме против българските граждани зад граница, без значение къде живеят и в коя държава са. Ние сме против, и Вие много добре го знаете – против сме това една друга държава, други политици от други държави и други чужди служби да организират вота на българските граждани и да им казват как да гласуват и по този начин да влияят на вътрешната политика на България и да определят бъдещето на България. Никой от нас не е против българските граждани зад граница – нито в Турция, нито в Русия, нито в Щатите, където и да са, и знаете много добре проблема. Неслучайно ние – „Обединените патриоти“, по време на парламентарните избори, направихме така, че да възпрем това влияние на тази държава с гласуване и в самата Турция, и на границата, защото щеше да влезе една друга партия, която изцяло щеше да работи за друга държава и за други интереси. Това е безспорен факт. Вие от ДПС от години твърдите, че защитавате български национални интереси.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Цонев! Вие сте абсолютно прав с позицията и аргументите, които изказахте, но ми се струва, че не можахте да уловите нещо очевидно – една сделка. Сделка между БСП и ГЕРБ. От една страна, БСП казаха: „Ние ще напуснем, за да не Ви пречим, само дръпнете ръчната и дайте назад, за да ограничите правото на два милиона български граждани“, сделката е видна – БСП не пречат на ГЕРБ, а ГЕРБ ограничиха правото на два милиона български граждани да гласуват. Ето Ви сделка! Това не видяхте, господин Цонев.

Не виждам. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Цонев. Благодаря Ви, господин Председател. Отзад напред. Уважаеми господин Летифов, честно казано изобщо не ме вълнуват сделките на БСП с когото и да било, повече ме вълнува дали са забравили и дали са изчистили от партийното си политическо и парламентарно поведение идеологията на възродителния процес. Понеже обичам да говоря откровено, моят отговор е: не! Парламентарното им поведение, политическото им поведение показва, че наследницата на БКП не е изчистила от себе си идеологията на възродителния процес. Държа да го заявя от тази трибуна, за да няма лицемерие, а не от централата на ДПС на „Стамболийски“. Господин Ангелов, съвсем сериозно Ви благодаря за добрия тон и за това, че чух един аргумент – може би не го споделям, но е аргумент и ще се опитам да оборя аргумента Ви. Чужда държава да не влияе на българските граждани – окей, има такива податки, има такива опити и аз смятам, че Вие се убедихте, че ДПС е преграда за това влияние, първо. Второ, ако чуждата държава се опита да повлияе на българските граждани, които ще изберат евродепутат, нека да Ви кажа как гласуват и как работят евродепутатите на ДПС в парламента. Те гласуват, те са членове на групата на АЛДЕ и на парламентарната група на АЛДЕ и изпълняват стриктно, първо, политиката на „Движението за права и свободи“ като либерална партия, второ, във всички случаи са защитавали българския национален интерес в Европейския парламент – вижте им гласуванията, вижте им изказванията. Трето, движат се в синхрон с Европейската либерална партия. партия. Опасенията, които изказахте, мисля, че ги погасявам с тези три аргумента. Каквото и да се опита да направи чужда държава, тези депутати ще бъдат депутати – представители на „Движението за права и свободи“, да кажем, в Европейския парламент, или представители на ГЕРБ, или Ваши представители, защото и от Америка, и от останалите континенти и страни, които в момента са лишени, също ще изберат депутати от други партии,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

Казвам това, защото този дебат е воден в годините – и за майчин език, и за уседналостта. Аз съм убеден и вярвам, че това, което казахте за представителите на „Движението за права и свободи“, че трябва действително да има дебат по тази тема. съм, че в краткия срок във връзка с предстоящите европейски избори начинът, по който се представя всяко едно законодателно решение, което е на българския парламент, провокира само противопоставяне и създаване на напрежение, което смятам, че не би трябвало да бъде основна опорна точка за предстоящите европейски избори. Ние сме готови да водим този дебат, да ползваме експертизата и на представителите на БАН, на учени, общественици, но смятам, че политиците днес надали ще могат да вземат най-правилното решение. решение. Нашата позиция от парламентарната група на ГЕРБ е била последователна през последните години, имахме дебат по тези точки само преди месец – месец и половина, когато обсъждахме Изборния кодекс и ние сме гласували „въздържал се“. Пак казвам: аз съм склонен и съм съгласен, и вярвам, че дебатът и разговорите могат действително да ни направят много по-мъдри и много по-зрели във взимането на важните решения, които да бъдат с една устойчивост и с дългосрочна визия. Що се касае до преференциите. Тук имаше също много спекулации и Вие знаете какви интерпретации имаше в публичното пространство, където се говореше за някакви договорки, за извиване на ръце, което въобще не кореспондираше на истината. Това, което имаме и днес – Вие виждате, че дори и с колегите от „Обединени патриоти“, те имат различни мнения относно преференциите. Едните казват, че трябва да се оставят, да бъдат 7%, а другите казвате, че трябва да бъде колкото е някакъв друг процент по-висок, за да може действително тежестта, която е на един депутат, който се избира с преференция, да съответства в общи линии или да се доближава до това, което е тежестта на един депутатски мандат. Ние от парламентарната група на ГЕРБ сме внесли законопроект, с който връщаме или искаме да върнем старото положение, за да може във връзка с предстоящите европейски избори да намалим всякакви възможни спекулации за нагласени правила, за служебни победи, защото ГЕРБ винаги участва в избори по правила, които са били и преди да участваме в първите парламентарни избори – през 2009 г., по правила, които са приемани от тогавашното парламентарно мнозинство. Убеден съм, че колкото по-бързо приемем промените в Изборния кодекс, толкова по-бързо ще дадем и съответната устойчивост на Централната избирателна комисия да може да се концентрира върху процедурните правила и методическите указания, които трябва да бъдат изготвени. Колеги, хронограмата за регистрация, за подготовка за изборния процес на общинските избирателни комисии вече почти тече и аз смятам, че ние доста сме се забавили, но за голямо съжаление това забавяне трябва да го компенсираме сега с по-кратки срокове и по-бързото гласуване, за да знаем, че имаме окончателно приет Изборен кодекс, който в предстоящите европейски избори ще може да проведе изборите по възможно най-демократичния начин, защитавайки правата на всички български граждани. Благодаря Ви.

Не е конфронтация и няма да предизвика конфронтация да проведем дебата между първо и второ четене и на второ четене в залата. Няма да отнеме време. Нямаме нужда от становища на БАН, за да спазваме Конституцията. Ясно и много точно е записано в чл. 41, в чл. 41, че имат право да бъдат избирани и да избират. По никакъв начин нито ще отнеме време, нито ще нарушим тайминга на изборния процес,

да не спекулират с договорки. Няма договорки! Ето тук от трибуната – приемат се двата проекта, прави се един доклад и по всеки текст работим тук, казваме си мнението

аз бях максимално дипломатичен, за да не назова партията, която провокира това напрежение в обществото и спекулациите, и манипулациите. Тя отсъства от пленарните заседания, тя не ходи на работа. Не бях толкова точен, защото не исках да се почувстват пък засегнати

възможност да направят фалшива новина, да манипулират и да направят поредното внушение в обществото. Те допринасят за това противопоставяне в обществото, за което говоря. Не визирам присъстващите тук парламентарни групи. Благодаря Ви, уважаеми господин Цветанов. Колеги, други изказвания? Имате думата, уважаеми господин Митев. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, стана ясно от репликата на колегата Ангелов, аз също ще го потвърдя, групата на „Обединени патриоти“ няма да подкрепи Законопроекта, внесен от господин Мустафа Карадайъ и група народни представители от „Движение за права и свободи“. В Правната комисия с колегата Емил Димитров – Ревизоро, изтъкнахме и процедурни пречки по нашия Правилник – чл. 82, ал. 3, която ни казва, че когато имаме неприети предложения между първо и второ четене по законопроект, те не могат да залегнат в нов законопроект, без да има основни промени в тези положения. За съжаление, Законопроектът на колегите е абсолютно идентичен. Може да го сравните като предложение с това, което гледахме съвсем скоро в пленарната зала. Този дебат, за който се пледира от тяхна страна, вече беше проведен. бяха изтъкнати аргументи „против“ тези положения, които те предлагат. Дори ако се върнем малко по-назад, ще се убедите, че тези проблеми и тези въпроси, поставени от ДПС, са дебатирани многократно. До този момент те не срещат подкрепата на мнозинството в българския парламент и в този състав, и в предходния състав на Народното събрание. По отношение на законопроекта на колегите от ГЕРБ, декларирам, че от Националния фронт за спасение на България ще направим промени специално в частта, която се отнася до преференциите по време на местни избори. Смятаме, че прагът от 7% е изключително нисък на този етап. Имаме общини, в които само с 50 – 60 гласа, тоест с гласовете на едно семейство или на един род може да пренаредите листите. Имаме случая с голям областен град, четвъртия по-големина в страната – Бургас, от който, благодарение на преференциалния вот, в Правната комисия има само един юрист. Това ни кара да мислим, че в местния вот за огромно съжаление тези 7% праг на преференциите водят до изкривяване на резултатите, до недобър състав в качествен аспект на общинските съвети и съответно до възможност да се използват практики, които са обявени от закона за недопустими, като купуване на гласове, контролиран корпоративен вот. Пак казвам, има и малки общини, в които само семейството на въпросния кандидат да гласува, е абсолютно достатъчно той да бъде избран за общински съветник. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Митев. Реплики? Господин Хамид, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, предлагам да не формализираме чак толкова изискването на Правилника, защото абсолютно същите аргументи могат да се отнесат и към другия законопроект. Така че предлагам да ги разгледаме и двата. Само това ми е репликата. Благодаря. Втора реплика? Не виждам. Дуплика? Заповядайте, уважаеми господин Митев. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Хамид, аз няма да се съглася с Вас. Ние смятаме все пак, че в случая сме наистина в хипотезата на чл. 82, ал. 3, но тъй като смятаме, че все пак трябва да бъдат обсъдени и да бъдат дебатирани тези предложения, не сме искали нито в Комисията, нито тук, в залата, както виждате, не правим искания за недопустимост. Изразяваме, че това е още едно всъщност процедурно основание да не подкрепим от наша страна този законопроект. Благодаря.

с тях. Уважаеми колеги, много е трудно, когато има една организация, когато има един митинг и да не можеш да говориш на майчиния си език, да ги поздравиш хората и така нататък. По втория законопроект – за преференциите не съм съгласен с тях, защото да бъдеш избран преференциално, мисля, че това е най доброто за всеки български гражданин. Знам, че са много против преференциите. Молбата ми е към тях,

Не виждам. Заповядайте, за изказване, уважаеми господин Аталай. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Мисля, че видяхме избраните с преференции…

Все пак, след определени поканвания от нас, моята молба е: ще помоля колегите от ГЕРБ да бъдете на онази висота на управляващи да дадете отговор на хората, които са Ви избрали, поради каква причина и защо само преди 20 дни Вие подкрепихте определени предложения на „Движението за права и свободи“ Вие всичките. И сега изведнъж под натиска на БСП, каза господин Цветанов, Вие сте си променили мнението. Не, това не звучи сериозно, колеги! Не вярвам, че ГЕРБ са се отказали само заради това, че БСП са проявили онзи хъс и онзи национализъм, който не им е необходим. Уважаеми колеги, Изборния кодекс го разглеждаме от гледна точка на това как да създадем условия на хората да могат спокойно да отидат да гласуват и да са сигурни, че като са гласували, техният глас е отишъл точно за тази партия, за която са гласували. Затова сме тук. Затова го правим. Не че като предлагаме машинното гласуване, ние ще спрем определени условия, преди да се отиде да се гласува, и ще отменим онези условия за манипулации, които може също да се случат. Но ще дадем възможност чрез машинното гласуване да премахнем определени съмнения за манипулации в изборите. Защо да не подкрепите машинното гласуване? Какво Ви пречи? Затова е нашата молба – да подкрепите това наше предложение, което сме внесли. Второто, което е: колеги, няма как да се скриете и да не обяснявате и на Вашите гласоподаватели защо не давате възможност на тези два милиона и половина граждани в Европа да не могат да гласуват? Нямате аргументи. Излезте и кажете защо не им давате възможност? Ако не го направите, няма да сте пак на онази висота, на която ние очакваме Вие да бъдете. Следващото, което е: за преференциите, колеги. На прима виста ми идва да Ви предложа – нека тези, които са избрани с преференции, да ги съберем, да им дадем възможност от тази трибуна да обяснят как и по какъв начин са събрали преференциите си. Нека на тях да им дадем възможност. Ще видите как и по какъв начин се получава изкривяването. Ние нищо друго не искаме от Вас, колеги. Явно, че на нас се пада честта и доблестта на кажем от тази трибуна онези пропуски, които Вие не може да ги кажете. Трябва да намерите сили във Вас, трябва да намерите възможност да подкрепите сега законопроекта на „Движението за права и свободи“, между първо и второ четене да се водят наистина онези дебати, с които да успокоим обществото заради грешните послания – така, както каза господин Цветанов, от други политически формации, които бяха изпратени във връзка с преференциите (председателят дава сигнал, че времето е изтекло) във връзка с майчиния език, във връзка с машинното гласуване. Нека да дадем възможност на Народното събрание и на обществото отвън

От ВОЛЯ. Имате думата, уважаема госпожо Таскова. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, ние от ВОЛЯ потвърждаваме заявеното предварително от нас намерение, че ще подкрепим Законопроекта, внесен от колегите от ГЕРБ, защото те изпълниха своето обещание да върнат този праг, който съществуваше и преди за преференциалния вот. Всякакви други изказвания в посока на това да бъдат унищожени или премахнати преференциите за нас са неприемливи и нелогични. Дори напротив, искаме преференциите да нямат праг. Тези заплахи, какви хора щели да влязат, ако работим преференциално, са за партиите, които явно нямат достатъчно качествени представители, които да предложат в листите си за народни представители, за общински съветници или за евродепутати. Ние от ВОЛЯ смятаме, че в една листа

Подлагам на гласуване законопроектите един след друг. законопроектите един след друг. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-8, внесен от народния представител Цветан Генчев Цветанов и група народни представители. Моля, режим на гласуване.

Гласували 139 народни представители: за 138, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 954-01-14, внесен от народния представител Мустафа Сали Карадайъ Моля, режим на гласуване.

Уважаеми колеги, изслушването на министъра на туризма на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно напредък по приоритетите, заложени в Програмата за управление на правителството в сектор „Туризъм“, ще започне в 11,00 ч. във времето за парламентарен контрол.